Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingvild Wetrhus Thorsvik, Alfred Jens Bjørlo, Grunde Almeland og André N. Skjelstad om obligatorisk ID-merking av katter – vedtas ikke.

følgende v e d t a k : Stortinget ber regjeringen sørge for at Jernbanedirektoratet umiddelbart setter i gang en utredning av konsekvensene det vil ha for driftsstabilitet og beredskap

og tilgrensende prisområder, herunder tiltak i strømnettene, bruk av flaskehalsinntekter, innretning av prisområder og andre aktuelle og relevante tiltak. V o t e r i n g : Komiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

er et menneskerettighetsbrudd, og det er en krenkelse av kulturutøvelse. I dette tilfellet er det at man går inn og tar beiteareal. Det ville da vært en logisk konsekvens at Rødt samtidig hadde foreslått at her må vi ta Nord-Norge-banen ut av hele NTP-prosessen inntil hele Fosen-saken er avklart.

Det er et faktum. Det har reineiere sagt, det har Sametinget sagt, men det vil altså ikke Rødt forholde seg til, for det passer ikke inn i bildet deres. Det er bare å påpeke akkurat det, at her kommer man med et forslag som ikke har noen konsistens. Jeg vil utfordre representanten Jørgensen til å si at Rødt fremmer et forslag om at Nord-Norge-banen tas ut av NTP inntil Fosen-saken er avsluttet. Da kan man iallfall vise at man er konsistent i argumentasjonen.

Konsesjonene for de to vindparkene Roan og Storheia på Fosen er jo kjent ugyldige fordi det er brudd på menneskerettighetene med mindre man klarer å finne kompenserende tiltak. Så kan man si at man har kommet langt på vei med å finne kompenserende tiltak og enighet med reineierne

derfor jeg også spurte statsråden om det er gjort vurderinger av hvordan dette påvirker meklingen og overholdelse av høyesterettsdommen, når man gir en konsesjon som øker kraftforbruket veldig i en region hvor man altså har et ugyldig vedtak i henhold til en høyesterettsdom. Jeg kan legge til at Draugen-feltet, som er et av de to feltene som nå skal bli elektrifisert, er det feltet blant Norges oljefelt oljefelt som har tredje mest utslipp. Det er altså veldig utslippsintensivt, det er et lite effektivt felt. Dette er noe man gjør for å utvide levetiden. Det er et reelt alternativ, som Miljøpartiet De Grønne foreslår, å velge de mest forurensende feltene i Norge og begynne en utfasingsplan for dem. Det kunne man gjort for Draugen hvis man ønsket å bli kvitt klimautslippene. Jeg vil avslutte med å si at det kan ikke være verdifull, sårbar natur eller urfolks rettigheter som skal ofres når vi skal gjennom et grønt skifte og klare å få bukt med utslippene våre. Jeg opplever at det at dette skjer nå, altså midt i meklingen, er veldig problematisk, fordi maktforholdet er veldig skjevt i utgangspunktet i de meklingene. Staten bruker her en mulighet til å trykket for å opprettholde mest mulig av vindparken lengst mulig, mens man har forhandlinger om levetiden f.eks. til den Jeg synes det er svært problematisk. Jeg vil gjerne at statsråden, hvis han har mulighet, utdyper dette nå, eller jeg kan følge opp med et skriftlig spørsmål for å få en ytterligere utdyping, for jeg mener det er veldig problematisk at staten bruker den makten man har, til å påvirke meklingen utenfor – både redusere tilliten i forhandlingsrommet, tilliten jeg som stortingsrepresentant skal ha til de meklingene,

[15:16:00]: Jeg vil bare under- streke at Fosen-dommen bør få konsekvenser for utbygging i reinbeiteområder

så massiv at den hindrer muligheten til å opprettholde den tradisjonelle samiske kulturutøvelsen som vi har sagt at vi skal beskytte gjennom menneskerettighetene. Det er egentlig denne sal enige om.

her vet. Reindriftens svar på de planene var et kontant nei. Vi vet at det er en pågående rettsprosess for Øyfjellet, der det nå er i ferd med å bygges ut vindkraft, så dette er ikke luftige utredninger en eller annen gang i en fjern framtid, men helt konkrete vindkraftprosjekter som er under utbygging – eller er veldig nær å bli bygd ut – og som vi ber om at legges i bero nettopp fordi vi ikke har klart å reparere det menneskerettighetsbruddet som har blitt begått. Vi har egentlig ikke klart å forstå konsekvensen av Fosen-dommen, hva den innebærer, og vi har ikke klart å å følge de prinsippene Stortinget egentlig har satt for seg selv, når vi har sagt at vi skal beskytte reindriften som kulturutøvelse og som viktig, noe vi skal ta vare på, noe som ikke skal utslettes. For det er vel det det dypest sett

Aasland [15:19:04]: Det kunne vært interessant å ha en diskusjon om Nord-Norge-banen på slutten av denne debatten. Men vi har iallfall fått konstatert at det er en luftig utredning som ligger langt der framme. Det er kanskje greit å ta med seg, for den ville jo pløyd gjennom beiteland og kanskje bygd ned et gigantisk antall kvadratkilometer med myr. Sånn sett ville det vært et krevende prosjekt. Jeg skal prøve å svare ut noen av de konkrete spørsmålene som har kommet. Aller først til representanten Haltbrekken, som spurte om meklingen er et tilbud, og om det er frivillig: Ja, det er det. Det er et frivillig tilbud til partene, som de har tatt imot. Jeg opplever at det meklingsteamet som faktisk har sittet i rommet og prøvd å legge opp til å få gode drøftinger på svært kompliserte spørsmål, som handler om et veldig langt tidsløp inn i framtiden, har gjort en veldig god og og respektfull jobb i forhold til den oppgaven som foreligger. Jeg er veldig glad for at vi har fått en løsning på Sør-Fosen. Jeg håper at vi kan få til noe av det samme på Nord-Fosen. Det er en annen gruppe, det er et annet areal, det er et annet forhold, men jeg håper at en finner en løsning også der. umiddelbart etter at høyesterettsdommen ble avsagt, med å forberede oss på å gjennomføre et nytt forvaltningsvedtak. Det må vi jo gjøre. Det er ikke noen trussel, det er egentlig en oppfølging av det som er høyesterettsdommen. å bruke det som en trussel, kan det vel kun oppfattes sånn hvis en i utgangspunktet vil ha revet samtlige av turbinene. Det er vel egentlig det representanten Haltbrekken gir uttrykk for. Jeg kan ikke kommentere

Jeg mener at det står langt fra det jeg skrev på Facebook, som handlet om sannsynligheten av utfallet knyttet til både mekling og et nytt forvaltningsvedtak, og som refererte til den demonstrasjonen som var på utsiden her, hvor kravet var at samtlige

er den vurdert etter det regelverket og etter de klare føringene som foreligger, både forsyningssikkerheten og hvordan det påvirker kraftsystemet. Det er 80 MW som skal brukes ut fra en tilknytningskø eller en tilknytning som nå kommer, på over 2 000 MW. Så det har ingenting å si for Fosen vindkraftanleggs del når det gjelder forsyningssikkerheten i Midt-Norge. Presidenten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

Eg vil òg takka for nyttige og gode høyringsinnspel frå eit breitt spekter av organisasjonar. Høyringsinnspela viser oss ulike problemstillingar, men peikar også på ein del løysingar. Denne stortingsmeldinga er viktig for framtidig arbeid og har sett i gang viktige diskusjonar som skal munna ut i best mogleg politikk for eit klimarobust samfunn. Det er eit tydeleg engasjement for eit klimarobust samfunn og for nye måtar å tenkja f.eks. arealplanlegging på. Det er viktig at dette kjem på dagsordenen hos både kommunar og fylkeskommunar, og at det kjem med god kunnskap som kommunane kan nytta seg av, og eventuelt med regulatoriske føringar å forhalda seg til. Ein samla komité viser til at menneskeskapte klimaendringar har medført alvorlege konsekvensar for natur og samfunn.

NRK viste nyleg bilde forma med kunstig intelligens som syner omfanget av nedbygging av natur. Dette er noko av den utfordringa me står overfor i framtida – konflikten mellom vekst i kommunane og at me samtidig skal ta vare på naturen. Det vil seia at me må bli mykje betre på arealbruk og arealplanlegging og kva me skal bruka arealområda til – innanfor kommunegrensa, men også på tvers av kommunegrensene.

[15:25:24]: Klima- endringene har allerede hatt alvorlige konsekvenser for natur og samfunn og ført til mer ekstremvær og ekstremhendelser. Ekstremværet Hans, skogbranner i Europa og flommen i Pakistan i 2022 er bare noen eksempler, det er avgjørende at vi framover tilpasser samfunn og infrastruktur for et endret klima, samtidig som vi kutter utslipp. Det er bra at regjeringen har lagt fram en stortingsmelding om klimatilpasning med mange gode intensjoner. Vi savner likevel noen flere konkrete tiltak, særlig for å styrke det systematiske arbeidet med klimatilpasning på tvers av siloene i forvaltning og samfunnssektorer. Miljødirektoratet har tidligere rapportert at de største barrierene for klimatilpasning lokalt og regionalt er manglende politisk oppmerksomhet, manglende ressurser lav kapasitet og kompetanse i kommunene til å omsette veiledere og verktøy til tiltak lokalt. Utfordringene er særlig store i mindre kommuner. Jeg er derfor veldig glad for at Høyre i dag får gjennomslag for alle sine seks forslag. Det er for det første at koordineringsansvaret blir tydeligere plassert nasjonalt, og at det lages et system for å måle og evaluere effekten av klimatilpasning. Det gjelder kanskje særlig håndteringen av overvann. Vi vet at økt nedbør og styrtregn vil være en stor utfordring, og at kommunene trenger oppdaterte nasjonale veiledere og koordinert bistand på sine premisser, noe som gjør at det faktisk er mulig for dem f.eks. å ta i bruk mer naturbaserte løsninger og ny teknologi, kartlegge egen natur og planlegge flomvei- og fordrøyningsnettverk. Dette omtales ganske knapt i stortingsmeldingen, men det er klart at det er ganske avgjørende for kommunene dersom en klarer å løfte arbeidet med kapasitet og da har kompetansebaserte programmer som tilbys kommunesektoren, eller flere regionale klimatilpasningsnettverk, som er ett av forslagene som i dag får flertall. Det tredje handler om næringslivet. Det er mange næringsaktører som blir og vil bli påvirket av klimarelaterte hendelser. De trenger hjelp, bl.a. bistand til å få pålitelige klimadata så de kan utforme sine bransjestandarder og regne på egen naturrisiko, men også det at man kanskje vil ha et tettere samarbeid med forsikringsnæringen, kan bidra til at man klarer å vri noe av innsatsen mot det forebyggende framfor det reparerende – som vi i dag vet at regelverket og insentivene i all hovedsak er rettet mot. Til slutt vil jeg understreke at arealplanlegging i kommunene er veldig viktig. Det som er god klimatilpasning i bunnen, er å bevare de naturlige funksjonene i natur og økosystem, enten det er skogen som fanger og lagrer CO2, eller våtmarker og innsjøer som demper risikoen for overvann og flom. Det er altså viktig at kommunene har kunnskap om sine arealer og naturområder, og i denne innstillingen har Høyre fremmet en rekke av sine forventninger til arbeidet videre med klimatilpasning, nasjonalt og lokalt. Hans Inge Myrvold Det er særs vik- tig og bra at regjeringa har lagt fram denne stortingsmeldinga for Stortinget, ti år etter førre melding om klimatilpassing i samfunnet. Med ekstremvêret Hans friskt i minne, som synte oss alvoret av eit endra klima og villare vêrtilhøve, er dette fokuset og det saksomfanget som me debatterer her i dag, heilt avgjerande for framtida vår – utan

Skal ein lukkast i arbeidet, er ein heilt avhengig av ein større og meir koordinert innsats frå alle. Mange kommunar gjer ein formidabel jobb med å kartleggja, analysera og setja i verk tiltak, i heile landet. mange kommunar attende at dei føler seg åleine og utan støtte, både fagleg og økonomisk. Klimatilpassing handlar i stor grad om å føresjå, men det handlar i like mange tilfelle om å førebyggja.

Det syner at ein tek dette på høgste alvor, men ikkje minst at ein fylgjer tett og godt opp dei attendemeldingane som kjem frå samfunnsaktørar i heile landet. I kombinasjon med ein ny nasjonal analyse av kor sårbart samfunnet er for klimaendringar, vil dette i sum vera viktige faktorar i å skapa eit betre arbeidsgrunnlag. Stortingsmeldinga vil gje stor plass for skildringane av eit nytt og forbetra styringssystem, samstundes som ein viser til ei rekkje konkrete tiltak og oppfølgingsplanar på heilt sentrale delar av dette, m.a. betre varsling ved naturfarehendingar og ei eiga stortingsmelding knytt til flaum og skred.

nettverka. Takk til komiteen for eit godt arbeid med stortingsmeldinga, der Stortinget går langt – i samla tropp og saman – for eit klimarobust samfunn.

måter mer framtidsrettet å snakke om klimakutt. Men klimaendringene er her allerede, så vi er nødt til å tilpasse oss klimaendringene og tilpasse oss at det kommer til å bli verre, dessverre. Sånn er det. Været blir mer ekstremt i hele verden, men det blir også mer ekstremt her i Norge. Det er dyrt med klimatilpasning, men det er enda dyrere å la være å gjøre store investeringer nå. Jeg er klar over at en melding ikke er ikke er et budsjettdokument, men jeg vil likevel henlede oppmerksomheten mot noen av mindretallsforslagene som

anbefaling fra NVE med tanke på innsats mot flom og skred og hvordan kommunene kan kompenseres. Det er kommunene som veldig ofte må ta kostnaden for det ekstremværet som rammer oss oftere. Jeg er klar over at dette i større grad er et budsjettspørsmål, men vi er ganske enige, problembeskrivelsen. Så min oppfordring er at vi kanskje hadde vedtatt noe litt mer forpliktende med tanke på framtidige budsjetter. Jeg vil til slutt si noe helt kort – klisjéfylt, kanskje – om naturbaserte løsninger. Jeg må bare gjenta at

naturlige flomvernet og skredvernet som naturen besitter, bygges også ned. Det er et problem i møte med klimaendringene. Når vi bygger ned naturen, er vi

[15:35:15]: Denne saken viser jo, som det ble nevnt tidligere, at man må øke innsatsen betydelig for å kutte utslipp. Global oppvarming er et

Stortingsmeldingen understreker hvor viktig det er å bevare og restaurere våtmark og myr, bl.a. Den understreker hvordan vi må unngå nedbygging av landbruks-, natur-, frilufts- og reindriftsområder. Det vi ser, som også NRK har vist fram, er den enorme bit-for-bit-nedbyggingen som vi har i Norge.

det er vi her og regjeringen som må ta hovedansvaret for at den nedbyggingen stopper opp. Det må vi også gjøre ut fra de

gjort det. Da må vi også gjøre det og følge opp. Vi kan ikke bare peke på de andre, vi må også gjøre det selv. Det er viktig at regjeringen bruker naturmangfoldloven. Den er god, men den må brukes og følges. Da må det tas

(SV) [15:38:32]: Jeg må beklage at jeg ved en inkurie ikke var her i stad. Uværet Hans viste oss i fjor sommer at vi har kommet for kort i arbeidet med å tilpasse oss de klimaendringene som vi vet som faktisk skjer allerede. Det var ikke første gangen vi fikk den lærdommen. Jeg tror nok at vi alle må ta ansvar for at vi kom dit, at tilpasningsarbeidet ikke har kommet langt nok. Hvorfor det? Jo, jeg tror vi er mange som har vegret oss for å diskutere hvordan vi skal tilpasse oss en klimakrise som for mange vil snu opp ned på verden, slik som vi kjenner den i dag. vi ville ikke gi opp kampen for å kutte utslipp og stoppe krisen, og vi var redd for at det å begynne å diskutere tilpasning ville sende et signal om at vi har gitt opp. Men den tiden er dessverre forbi, for i tillegg til å gjennomføre store utslippskutt må vi også tilpasse oss de endringene som kommer til å komme. For uansett hvor store utslippskutt vi får til, om vi fikk kuttet alle utslipp over natten, vil fortsatt den globale temperaturen på kloden komme til å øke. Det vil også ha store konsekvenser her i Norge. Under uværet Hans og under tidligere ekstremværhendelser har vi sett at kommunene mangler både penger og til dels også kompetanse på dette arbeidet. De mangler penger til konkrete tilpasningstiltak for å forhindre eller redusere faren for f.eks. flom og skred, men de mangler også kompetanse på hva som faktisk må gjøres for å redusere faren. Derfor er et av forslagene som SV står bak i dag, å styrke kommunene i dette arbeidet. Kommunene kommer til å være førstelinjeforsvaret vårt mot klimaendringene og i arbeidet med å tilpasse oss. Hvor vi bygger, og hvor vi bor, blir viktig i årene framover. Vi vil hele tiden se endringer i nettopp hvor vi kan bygge, Derfor er et viktig forslag som fremmes her i dag, men som dessverre ikke får flertall nå, et forslag om en jevnlig oppdatering av de kommunale arealplanene

(MDG) [15:41:52]: Det har kanskje begynt å bli litt sent utpå ettermiddagen i debatten vi har i salen i dag. Vi er også litt sent i gang med klimatilpasning i Norge. Det gjør at arbeidet er ganske stort,

og gjøre kommunene oppmerksomme på. I byene vet vi at det er veldig viktig å åpne opp elver og bekkeløp og få mer grønt som kan absorbere vannmengdene.

Regjeringen skyver også arbeidet med flomberedskap foran seg ved å varsle at dette kommer i en senere melding, framfor å svare på hvordan vi skal være best mulig forberedt på framtidige værfenomener som «Hans». Det er delvis et budsjettspørsmål, men også det kunne man tematisert og forpliktet seg mye mer til i meldingen ved å si tydeligere at man f.eks. vil ha en opptrapping innenfor en del områder man vet fungerer. Det er veldig bra at meldingen legger vekt på naturbaserte løsninger. Det er også i tråd med hvordan man nå både i Europa og globalt snakker om klimatilpasning. Det er naturbaserte løsninger som på en måte vinner fram, for det er så lavterskel. Det gjør at vi tar vare på mer natur og løser mange andre problemer samtidig, men her kunne man vært mye mer konkret og forpliktet seg til hvordan det påvirker naturpolitikken til Norge. Jeg vil også rette oppmerksomhet mot et annet konkret tiltak, som også er lavterskel, i tillegg til å la være å bygge ned natur og begynne å restaurere mer. Det er å sikre at den kunnskapsbanken som Finans Norge har et høringsinnspill om, faktisk blir sikret finansiering,

[15:45:16]: Det er ti år siden forrige stortingsmelding om klimatilpasning ble utarbeidet. Den stortingsmeldingen la viktige rammer for arbeidet. Samtidig er det mye som har skjedd siden den gang. Mange aktører gjør i dag en betydelig innsats med klimatilpasning, men omfanget og alvoret i konsekvensene blir stadig tydeligere og viser at vi må få fart på omstillingen til å bli et klimarobust samfunn. Menneskeskapte klimaendringer er en alvorlig trussel for helse og livsgrunnlag og påvirker milliarder av mennesker rundt omkring på hele kloden. Også her i Norge merker vi konsekvensene av et klima i endring – hele samfunnet og den livsviktige naturen vår rammes. Utfordringene er mange. De er sammensatte, og forslagene i innstillingen er derfor knyttet til alt fra overvannshåndtering, flom- og skredsikring, forebygging og beredskap til ekstremværhendelser. Jeg vil først og fremst understreke at vi heldigvis har en god generell beredskap for å håndtere ekstremvær i Norge. Lokalt, regionalt og nasjonalt er det gjort forberedelser og investeringer i både forebyggende tiltak og planlegging som begrenser skadeomfanget av hendelser som flom og skred. Dette er et viktig arbeid som vil kreve mer av oss framover, som prioriteres høyt av regjeringen, og som også er løftet i stortingsmeldingen. Vi har bl.a. gitt Miljødirektoratet i oppdrag å vurdere fordeler og ulemper ved et overvannsgebyr, og utredningen ligger nå til behandling i departementet. Kommunaldepartementet har satt ned en arbeidsgruppe som skal vurdere kravene til sikkerhet mot

I år skal vi også legge fram nye stortingsmeldinger om flom og skred, samfunnssikkerhet, naturavtalen og bærekraftsmålene. Konsekvenser av klimaendringene vil løftes fram i alle disse meldingene. meldingene. Jeg vil benytte anledningen til å minne om at klimatilpasning handler om mer enn naturfare og ekstremvær. Klimaendringene påvirker alle samfunnsområder og virker både direkte og indirekte. Ikke minst påvirkes vi av endringene som skjer i verden rundt oss. Som en liten, åpen økonomi som er avhengig av handel på tvers av landegrenser, er vi sårbare for konsekvensene av endringer i andre land. Det som skjer globalt i mer sårbare land, vil gi nye utfordringer også i Norge. Vi må forberede oss på et mer komplekst og krevende utfordringsbilde. Med denne stortingsmeldingen tar regjeringen klimatilpasningsarbeidet flere steg videre, både gjennom tiltak for å løse konkrete utfordringer vi står i nå, og ved å legge rammer for å sikre langsiktighet og forutsigbarhet. Vi har en plan for handling, og vi har rammene for forsterket innsats framover. Å tilpasse oss er et kontinuerlig arbeid. Det er nå den virkelige jobben begynner. (H) [15:48:34]: Det er veldig bra at man nå har en stortingsmelding om klimatilpasning, og at man får en ramme for å få denne diskusjonen opp. Miljødirektoratet har rapportert at det er både lav kapasitet og kompetanse i en del kommuner til å omsette det som kan stå i veiledere og i denne stortingsmeldingen, til tiltak lokalt, da er to hovedutfordringer. Det ene er at ansvaret for klimatilpasning er ganske pulverisert i forvaltningen, slik at det er lite koordinering. Det andre er at regelverket og insentivene er rettet inn mot reparasjon og ikke mot forebygging, og at selv om man løfter naturbaserte løsninger og nevner det ofte i denne stortingsmeldingen, er regelverket fremdeles rettet inn mot at det er mye enklere å investere i tradisjonelle løsninger istedenfor i grønne, naturbaserte løsninger. Mitt spørsmål til statsråden er: Hvordan vil han helt konkret følge opp denne stortingsmeldingen, slik at man faktisk får til mer samordnet og koordinert innsats også i kommunene? Det er mye godt arbeid som gjøres i mange kommuner. Det er likevel ingen tvil om at vi må bidra med både verktøy og veiledning som gjør at man kan integrere klimatilpasning, ikke bare i kommunalt arbeid, men også i regionalt og statlig arbeid, for klimatilpasning kommer til å bli viktig på alle områder framover. Vi har gjort noen viktige grep allerede. Kommunaldepartementet jobber med å oppdatere måten de gir veiledning til kommunene på, og det vil være et viktig virkemiddel. Klimakverna, som bidrar til at kommunene har tilgang til klima- og hydrologiske data som de kan bruke aktivt i sin planlegging, et konkret verktøy som staten stiller opp for å hjelpe kommunene. Også den tilskuddsordningen som vi har etablert, og som gir tilskudd og støtte til kunnskapsoppbygging og utredninger, er god. Vi må også sørge for at den kunnskapen som kommer gjennom det arbeidet, blir delt med alle kommuner, slik at de kan operasjonalisere det i praksis. (H) [15:50:37]: Jeg synes det er flere gode tiltak som kan være gode verktøy for kommunene, men jeg tror hovedutfordringen når man snakker med kommunesektoren, og gjennom høringsrundene, har vært bekymringer over at nasjonale innsatsen er veldig lite koordinert. NVE har spisskompetanse på særlig vassdrag, men overvannsproblematikken er mye bredere, så hvis veilederen da blir veldig snevert utformet, er det vanskeligere for alle kommuner å anvende den. Jeg vil derfor litt tilbake til et av punktene som nå får flertall, og det er å be regjeringen vurdere å utpeke en nasjonal koordinerende enhet innenfor overvannshåndtering, som skal hjelpe kommunene med både forebygging og kompetanse og å få ned kostnadene, forhåpentligvis, i de investeringene som må gjøres. Hvordan vil statsråden følge opp dette vedtaket, og er det noe statsråden tenker kan være en god idé?

klima og natur og arbeidet med klimatilpasning, for vi vet at de utslippene som har skjedd historisk, kommer til å påvirke været framover og føre til mer ekstremvær. Det gjør at alle må begynne å se på klima og natur og klimatilpasning som en kjerneoppgave. Vi må også sørge for at vi bruker det koordineringsansvaret som staten i og for seg har – og skal ta – og det skal vi være aktive bidragsytere til, slik at alle kommuner og alle ulike statlige organer klarer å jobbe aktivt med dette innenfor det som et deres ansvar og deres mandat.

Når vil regjeringen komme med forslag om disse tre store temaene? For hvis vi tar tak i dem, stopper vi også den bit-for-bit-nedbyggingen som vi ser altfor mye av. [15:53:46]: Jeg vil takke representanten for et godt spørsmål. Jeg kan si at min tilnærming til måten vi må jobbe på for å stanse den bit-for-bit-nedbyggingen av verdifull norsk natur

med tiltak som balanserer behovet for fortsatt samfunnsutvikling i hele landet med strenge rammer. Det kommer til å bli avgjørende å bruke handlingsplanen for natur, som jeg skal komme til Stortinget med, for å sørge for at vi klarer å få det på plass. Une Bastholm Jeg har et natur- basert spørsmål og et mer teknologisk spørsmål etterpå. Til det naturbaserte: Dette er noe regjeringen legger veldig i denne meldingen, altså naturbaserte løsninger for å gjøre Norge mer klimarobust, og det burde jo, som flere er inne på, påvirke naturpolitikken. I dag er det sånn at når man bygger ned

eller påvirkning på klima, beredskap eller f.eks. naturlig flomvern. Er det noe som statsråden ville ha vurdert, altså å legge inn krav om å utrede om det vil ha påvirkning på naturlig flomvern, f.eks., ved nedbygging av natur? Statsråd [15:55:45]: Nå er jo flom og skred noe regjeringen skal komme tilbake til i en egen stortingsmelding som det ikke er mitt departement som har ansvaret for, så det er i og for seg spørsmål man får komme tilbake til, men det er ingen tvil om at det å bruke å bruke den evnen naturen har til å være med på å håndtere en del av de klimatilpasningsutfordringene vi står overfor, er helt avgjørende. Jeg skal være ærlig å si at selv om jeg forstår hvorfor avløpsgebyret slik det er utformet i dag, kun legger til rette for å bruke rørbaserte systemer, er det i en verden der vi har og kan bruke naturen til å legge til rette for gode lokale åpne løsninger, selvfølgelig slik at det å finne måter for å sørge for at vi kan bruke det i praksis, f.eks. gjennom et overvannsgebyr, er noe som er helt avgjørende at vi klarer å treffe riktig på, og derfor noe vi sitter og jobber aktivt med i departementet.

Ett av høringsinnspillene som var ganske viktig, og som kom fra Finans Norge, handlet om Kunnskapsbanken. Kunnskapsbanken er et samarbeidsprosjekt mellom Finans Norge og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap,

altså et prosjekt som regjeringen selv trakk fram i statsbudsjettet for 2023, men som ikke nevnes med ett ord i klimatilpasningsmeldingen eller i statsbudsjettet for 2024. Så foreslår Miljøpartiet De Grønne og noen andre partier i dag å sikre finansiering av det prosjektet. Nå stemmes det kanskje ned, men det er noe jeg håper ikke betyr at man ikke vil fortsette med det prosjektet. Mitt spørsmål er om statsråden også vil sikre finansiering

Det kreves et større arbeid for å få på plass en hensiktsmessig løsning for datadeling, et større utviklingsarbeid internt i DSB. Slik jeg har forstått det, er det noe man starter opp med i 2024. Det mener jeg er positivt, og jeg håper det kommer til å bidra til at man få det på plass. jeg er helt enig med representanten i at noe av det viktigste staten kan bidra med for å gjøre kommunene gode i klimatilpasningsarbeidet, er nettopp tilgangen på gode data. Det er også bakgrunnen for at arbeidet med naturregnskap som Miljødirektoratet nå driver fram, er så viktig. Det er bakgrunnen for at Klimakverna er et viktig arbeid, så det er noe jeg kommer til å heie på og støtte opp om at vi får på plass og tilgjengeliggjør for kommunene.

leder): Den menneskeskapte klima- og naturkrisen er vår tids største utfordring. Vi har det siste året erfart hvordan klimaendringene allerede er her og berører hele samfunnet. Både for Norge og resten av verden ser vi hvordan lengre varmeperioder, stormer og kraftig nedbør fører til tørke, flom, ras og skred. Dette gir alvorlige konsekvenser for folks liv, for lokalsamfunn og for samfunnet som helhet. Samtidig som vi fører en ambisiøs klimapolitikk for å kutte utslipp og omstille våre energisystemer, er det helt nødvendig å øke tempoet i arbeidet med klimatilpasning. Stortingsmeldingen som vi behandler nå i dag, vil gjøre oss i bedre stand til å møte klimaendringene. Konkrete tiltak for å løse utfordringene vi står i nå, og rammer som vil gi langsiktighet og forutsigbarhet i arbeidet framover, er helt avgjørende for at vi skal lykkes. samfunn 2024 Kommunene og fylkeskommunene har, som det har blitt sagt flere ganger, helt sentrale oppgaver når det gjelder klimatilpasning. Det er derfor av stor betydning at statlige myndigheter blir enda bedre på å gi god veiledning og formidle kunnskap og ikke minst tilrettelegge data, sånn at kommunene blir bedre rustet til å ta hensyn til klimaendringer. Dette gjøres jo av mange aktører i dag, men likevel er det fortsatt behov for å styrke fagkompetansen i kommunesektoren innen klimatilpasning. for mange kommuner gjør mangel på fagfolk og liten kapasitet at man ofte må prioritere andre presserende oppgaver, som kanskje er litt mer akutte der og da og ofte får prioritet. vet vi at det er veldig mange kommuner som gjør mye bra, og da kanskje særlig de kommunene som allerede har opplevd skade i form av klimaendringer. Et forbedret styringssystem for det nasjonale klimatilpasningsarbeidet vil gi bedre samordning og økt kunnskap for å målrette innsatsen. Det vil bidra til at oppgaver, ansvar og føringer overfor kommunene blir tydeligere. Det er samtidig, som flere hevder, et viktig poeng i denne meldingen at klimatilpasningen skal være noe av det man allerede gjør, og ikke komme som en oppgave i tillegg. Så vil samarbeid være en nøkkel for at vi skal lykkes med klimatilpasning – tverrsektorielt samarbeid mellom forvaltningsnivåer og mellom myndigheter og andre aktører. Vi har alle et ansvar for klimatilpasning, både myndigheter, private bedrifter og enkeltpersoner. Til slutt vil jeg understreke at det er helt avgjørende at vi i dette arbeidet spiller på lag med naturen. Vi vet at natur og økosystem i god tilstand bidrar til klimatilpasning, og vi må framover bli enda bedre på å bruke naturbaserte løsninger som verktøy. Med denne meldingen setter vi behovet for handling og mer kunnskap i system. Vi skal få enda bedre oversikt over hvor sårbare vi er. Ikke minst skal vi sikre at vi gjør de riktige tingene framover for å være best mulig rustet, og at vi bruker fellesskapets ressurser på en best mulig måte.

sårbarheitsanalysar på klimaområdet. Me ser at klimaendringane fører til styrtregn og auka nedbør på plassar me tidlegare ikkje har sett nedbør i den skalaen me ser no, og dette er som sagt «Hans» òg eit godt bilde på. Overvatn er ei problemstilling som gjer seg meir synleg ute i kommunane, og vatnet tek nye vegar og skapar utfordringar for bygningar og infrastruktur.

men me ser likevel behovet for meir kompetanse. Stortinget ber difor regjeringa om å vurdera å utnemna koordinerande nasjonale overvassmyndigheiter. I vår kunnskap om betydninga av naturen som førebyggjande faktor med tanke på overvatn, skred og flaum, er arealplanlegging ein vesentleg faktor. Riksrevisjonens undersøking avdekte at dette blir gjort av få kommunar i dag. Me må sjå det som nødvendig å stilla krav til oppdatering av arealplanar der det finst ny kunnskap

Eg er sikker på at dette vil bli attraktive arbeidsplassar i framtida, på sikt. Når det er sagt, vil eg avslutta med å seia at det er positivt at regjeringa ønskjer å setja ned eit ekspertutval for å innhenta kunnskap.

iallfall til gode å sjå at det er nokon på Stortinget som har gjort vesentlege grep i sine respektive budsjett på området knytt til dette. Derimot tok faktisk regjeringspartia her eit tydeleg retningsval i framlegginga av statsbudsjettet, med å styrkja langsiktig førebygging i NVE med 70 mill. kr inn i 2024.

potensielt vera tiltak som styrkjer førebygging og arbeid mot naturfare. Det vert difor litt for lettvint å kartleggja eit antal inngrep i naturen utan å sjå djupna i dei sakene som faktisk handlar om endringar i og av naturen vår, gjennom dei ulike reguleringsplanane og overordna planar. Eg er glad me har eit sterkt lokalt sjølvstyre og ein spisskompetanse i kommunane knytt til eigen geografi og topografi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

Det ligger ikke et flertall bak noen forslag i dag, men jeg opplever stor støtte til tanken og intensjonene bak å kartlegge forbruket For at vi skal ta sunne og gode miljø- og klimavennlige valg, må bevisstheten rundt forbruk og bærekraftig forbruk opp. Et viktig tiltak kan være forbruksbaserte klimaregnskap. Av de nordiske landene har Sverige og Danmark allerede fått på plass slike klimaregnskap. På verdensbasis har flere land innført det samme, deriblant Storbritannia, EU, Tyskland, Frankrike, OECD, New Zealand, Canada og noen stater i USA. Selv om Norge ikke har et forbruksbasert klimaregnskap, har en rekke norske byer og kommuner alle rede strategier for å kutte utslipp knyttet til forbruk. Eksempler på dette er Oslo, Viken, Asker osv. Her viser kommunene vei, og Norge kan gjøre mer for å løfte og fokusere på dette. Det understrekes også i OECDs rapport fra 2022, der Norge blir kritisert for ikke å gjøre nok for å sikre et mer bærekraftig forbruk i Norge. Det er viktig å peke på at forbruksbaserte klimaregnskap, som vi diskuterer i dag, bruker en annen metodikk for å telle utslipp enn det som brukes for å måle de territorielle klimamålene vi har meldt inn i samarbeid med EU. Et forbruksbasert klimaregnskap er ikke ment å erstatte det eksisterende klimaregnskapet, men det skal supplere det for å synliggjøre årsakssammenhenger og potensial for utslippskutt utover de innmeldte målene i Parisavtalen. Miljødirektoratet framhever i sin rapport «Klimagassutslipp globalt som følge av økonomisk aktivitet i Norge» at en felles forståelse av hvilke forbruksgrupper og aktiviteter i Norge som genererer størst utslipp i et globalt perspektiv». I går publiserte Miljødirektoratet for første gang estimatet for forbruksbaserte utslipp, det viser at forbruket av varer og tjenester i norske husholdninger, privat næringsliv og offentlig sektor sto for et samlet klimagassutslipp på 70 millioner tonn. Samlet sett utgjør det 13 tonn tonn per innbygger, og det er mye. I overkant av 60 pst. av disse forbruksbaserte utslippene, også kalt klimafotavtrykket, fant sted i andre land. Det betyr at vi har et stort potensial for utslipp. utslipp. Forslagene i dag får ikke flertall, men jeg opplever, som sagt, bred støtte i komiteen for å jobbe mer med tematikken. Miljødirektoratet har nettopp lagt fram en ny rapport, og jeg håper regjeringspartiene og regjeringa kan bruke den rapporten som en inspirasjon og som et påskudd til å fremme en sak for Stortinget.

Først vil eg starta med å takka Miljøpartiet Dei Grøne og Une Bastholm for å løfta opp denne diskusjonen og denne debatten, for dette er ein debatt vi absolutt må ta.

Miljødirektoratet publiserte i går rapporten med den første versjonen av eit offisielt forbruksbasert klimarekneskap for Noreg. Samla sett utgjer det 13 tonn per innbyggjar. I overkant av 60 pst. av desse forbruksbaserte utsleppa, også kalla klimafotavtrykk, fann stad i andre land, på kostnad av det den norske forbrukaren brukar.

Nordisk ministerråd har som visjon at Norden skal bli verdas mest berekraftige region gjennom å gjera det mykje enklare og meir for nordiske forbrukarar å prioritera sunne og miljø- og klimavenlege val, med ei felles satsing på berekraftig forbruk. Dette kan ha eit stort potensial. Noreg Noreg har eit høgt forbruk, som bidreg til auka utslepp i andre land og påverkar utslepp i andre land direkte. Miljødirektoratets rapport blir eit viktig arbeid framover. For Arbeidarpartiet er det vesentleg å ha eit heilskapsbilde. Forbruksbaserte klimautslepp er eit viktig prinsipp å diskutera, men me må òg diskutera det ut frå eit sosialt rettferdig politisk politisk bilde. Det kan ikkje vera sånn at dei med minst skal ta den største byrda. Her må me òg ha med oss forureinar betalar-prinsippet. Tidlegare rapportar viser òg at utslepp følgjer inntekt. Miljødirektoratets analyse er eit viktig grunnlag for arbeidet vidare med vurdering av ulike tiltak for å få ned forbruk innan næringsliv og offentlege myndigheiter, sånn at ein får betre berekningar på eigne

[16:15:26]: Jeg vil også starte med å takke forslagsstillerne, heriblant Une Bastholm, for et viktig representantforslag. Høyre støtter absolutt intensjonen i forslaget, og vi ser fram til at Miljødirektoratet publiserer den første rapporten om globale utslipp som følge av aktivitet i norsk økonomi. Høyre er tydelig på at vi vil at dette arbeidet skal legge grunnlaget for å jobbe videre med å etablere forbruksbaserte klimaregnskap, og det krever betydelig bedre statistikk enn vi har i utgangspunktet bra og nødvendig at grunnlaget for Norges klimamål er det territorielle regnskapet for klimagasser i Norge. Det ansvarliggjør stater, og vi unngår pulverisering av ansvar. Det er også i tråd med retningslinjene fra FNs klimapanel. Men det er også svakheter dersom dette alene er førende for klima- og miljøpolitikken. Da risikerer vi å falle etter i omstillingen av vår økonomi, våre produksjonsmetoder og vårt næringsliv. Et eksempel på det som vi ser allerede i dag, er Grønn bok. Der nevner regjeringen utslipp fra fossile bygg- og anleggsplasser i Norge, men man nevner ikke utslipp fra det høye materialforbruket knyttet til byggesektoren eller at mange byggematerialer fra bygg som rives, går til deponi framfor gjenbruk og gjenvinning. Denne sløsingen av naturressurser fører til betydelige klimautslipp, men siden det meste av byggematerialene er importert, har ikke dette fått tilstrekkelig politisk oppmerksomhet, i hvert fall ikke de siste årene. Man har fremdeles ikke har fått framlagt noen nye forslag innen sirkulær økonomi, som er viktig for å omstille også byggenæringen til at deres konkurranseevne i framtiden er basert på å ha et lavt klimafotavtrykk. På FNs rangering over land som er best stilt i å nå bærekraftsmålene, faller nå Norge fra fjerde til syvende plass, med begrunnelsen at vi ikke har tilstrekkelig politikk for ansvarlig forbruk og konsum, særlig håndtering av elektronisk avfall. Det minner oss på at et nullutslippssamfunn ikke bare krever avkarbonisering, elektrifisering og utslippskutt, men også at vi skaper lønnsomme sirkulære verdikjeder og utvikler og tar i bruk datateknologi som bedrer logistikk og gir mer effektiv produksjon av naturressursene våre. Det er også viktig for konkurranseevnen til norsk næringsliv. Nå er EU ganske langt foran, både gjennom taksonomien og gjennom en egen handlingsplan for mer sirkulær økonomi. Næringslivet rapporterer allerede på indirekte utslipp gjennom scope 1, 2 og 3, og også de vil ha nytte av at Norge får et bedre bedre statistisk grunnlag for vårt totale klimafotavtrykk. Det er en krevende øvelse å beregne vårt forbruk og indirekte utslipp. Det vil kreve ressurser hos Miljødirektoratet, SSB og i forvaltningen, men i dag får regjeringen i hvert fall tydelige signaler fra Stortinget om at dette er et arbeid og en retning man ønsker velkommen, og det er også nødvendig for den større omstillingen av Norge. Hans Inge Myrvold

god klimadebatt. Bakgrunnen for dette forslaget omhandlar innføring av eit forbruksbasert klimarekneskap i Noreg. Forslagsstillarane syner til at eit slikt tiltak vil vera eit viktig verktøy for enkeltpersonar og myndigheiter for målretta tiltak som bidrar til direkte utsleppskutt. Det er ingen tvil om at det ligg eit stort potensial for store utsleppskutt med dagens forbruksmønster.

Vår felles klimainnsats innanfor alle sektorar set difor kritiske og viktige søkjeljos på korleis ein skal driva samfunnet i riktig retning. Dette handlar t.d. om ein ny og forsterka sirkulær økonomi.

Det er eit viktig prinsipp knytt til utsleppsmåla at klimagassutslepp vert målte og førte til eit nasjonalt klimarekneskap innanfor der utsleppet er faktisk og reelt. Desse prinsippa er heimla gjennom Parisavtalen og FN. Eit nytt forbruksbasert klimarekneskap vil kunna bety større usikkerheit og moglegheit for ulik praksis mellom nasjonar i klimaarbeidet. Statsråden syner i svaret sitt til komiteen at det vil vera særs arbeidskrevjande og ha potensielt høg feilmargin basert på det statistiske grunnlaget ein har i dag. Difor meiner Senterpartiet at innføring av eit nytt nasjonalt forbruksbasert klimarekneskap ikkje aleine løyser det som er kjernen i desse spørsmåla. Ein bør heller leggja til rette for at me som individ, og ikkje minst næringslivet, har gode verktøy og hjelpemiddel for å kartleggja vår aktivitet på ein betre måte. I mange delar av næringslivet driv ein allereie mykje godt arbeid og kartlegging av klimagassutslepp, gjennom m.a. GHGprotokollen og modellen scope 1, Dette dannar eit heilskapleg bilete for direkte og indirekte klimagassutslepp knytt til verksemdene. Med bakgrunn i dette støttar ikkje Senterpartiet representantforslaget, men me kjem til å jobba hardt for ein sterk reduksjon i dei forbruksbaserte klimagassutsleppa og sikra eit godt, oppdatert kunnskapsgrunnlag

forslag. Et slikt regnskap trenger vi. Det står ikke i motsetning til at vi har en klimaforpliktelse gjennom den klimaavtalen vi har med EU, der vi skal nå målene om konkrete utslippskutt i Norge,

Det er ikke noen motsetning mellom å ha de målene – og de må nås, og det med EU er også juridisk bindende – og samtidig sette opp et eget regnskap, et mål, og få på plass en plan med tiltak for å få ned de utslippene vi har internasjonalt, basert på det forbruket vi har. Jeg ser virkelig ingen motsetning her. Det vil bare supplere. Selv om det er vanskelig, er dette tiltak der man må utvikle verktøy over tid. Sverige har det, Danmark har det, og det virker.

Vi skal ha en felles satsing på bærekraftig forbruk. Nå har vi en verden som beveger seg veldig fort også innenfor dette området, og hvis dette ikke bare skal stå igjen som tomme ord, må vi altså begynne å handle.

peker også på behovet for at vi må måle våre forbruksbaserte utslipp. Vi må ha et tydelig mål for hvordan vi skal redusere dem, og vi må gjennomføre tiltak for å få utslippene ned. Det vil bidra til en positiv omstilling i Norge og være med på å gjøre det enklere å få redusert utslipp internasjonalt, og det er noe vi har en ren egeninteresse i å bidra til.

til. Une Bastholm (MDG) [16:25:04]: Takk for mange fine innlegg og en hyggelig debatt. Nå er jeg motivert til å fremme veldig mange flere representantforslag om redusert forbruk i Stortinget denne våren. Takk for det!

et større ansvar. Nordmenn er på forbrukstoppen i verden, og det aller meste av maten og varene vi forbruker, produseres utenfor våre landegrenser. Den blodferske rapporten fra Miljødirektoratet som kom i går, «Carbon Footprint of the Economic Activity of Norway», viser at når vi tar med utslipp knyttet til vårt forbruk, er Norges klimafotavtrykk på svimlende 70,2 millioner tonn CO2-ekvivalenter, som altså tilsvarer 13 tonn per innbygger. Det er mye. Men de importerte utslippene telles per i dag ikke med i Norges klimaregnskap og er derfor «skjulte» «skjulte» utslipp, som regjeringen heller ikke tar ansvar for å kutte. Kanskje er det også litt vanskelig å ta ansvar for å kutte dem systematisk når man ikke har kunnskap som man kan kommunisere ut, å sette mål og sette det i et system. Miljødirektoratets rapport viser også at det meste av disse utslippene kan spores til utviklingsland, og særlig til Vi mener derfor at det vil være veldig positivt, veldig gledelig, hvis debatten i dag og behandlingen av denne saken peker mot at vi i Norge nå er klare for å begynne å ta litt ordentlig ansvar for de globale konsekvensene av vårt eget forbruk, vårt fotavtrykk. Et forbruksbasert klimaregnskap, med riktige indikatorer, vel å merke, vil også bidra til at forbrukere i Norge får større innsikt i hvordan de selv kan bidra mest i klimadugnaden. Sånn sett har det en fin demokratisk og forbrukerpolitisk påvirkning.

Parisavtalen forplikter oss til å bidra til en global omstilling og alltid melde inn det mest ambisiøse klimamålet. Innføring av et forbruksbasert klimaregnskap med et eget mål om å redusere disse utslippene og en plan for å nå dem vil bidra til en mer rettferdig fordeling av ansvar mellom produsenter og konsumenter, både mellom land og innad i Norge. Det vil også øke Norges klimaambisjoner globalt og være veldig positivt, er jeg helt sikker på, for den globale innsatsen mot klimaendringer. Statsråd Andreas Bjelland Eriksen

[16:28:29]: Jeg må også få takke for et godt representantforslag og en god debatt. Jeg er helt enig i at det er behov for en helhetlig klimapolitikk for å lykkes med å stanse de mest alvorlige klimaendringene.

Hvert enkelt land har ansvar for å avkarbonisere sin egen økonomi. Slik må det kanskje på mange måter være, men det er ingen tvil om at det nasjonale utslippsregnskapet dermed ikke gir et fullstendig bilde av klimagassutslippene som aktiviteten i Norge bidrar til globalt. En stor del av varene og materialene som blir benyttet i Norge, blir importert, og produksjon og transport av disse varene fører til utslipp i andre land. andre land. Det er en problemstilling som jeg mener vi må ta på alvor og må ta tak i. Forslagsstillerne foreslår flere tiltak for å måle og redusere klimagassutslipp fra forbruk i Norge. Som et supplement til det territorielle klimagassregnskapet kan et forbruksbasert klimaregnskap bidra til økt bevissthet og endring av atferd i mer klimavennlig retning. Det å beregne det totale klimafotavtrykket vårt er samtidig en krevende øvelse. Ulike avgrensninger og forutsetninger må legges til grunn. Vurdering av måloppnåelse dersom det eventuelt skulle settes et eget mål for å redusere forbruksbaserte utslipp, er heller ikke rett fram. Det krever høy kvalitet på statistikken for å identifisere hvilke forbrukskategorier og importvarer som er mest utslippsintensive, og enda høyere kvalitet dersom statistikken skal brukes til vurdering av måloppnåelse. Etablering av et forbruksbasert utslippsregnskap krever ressurser, som vi må veie opp mot andre oppgaver på klima- og miljøområdet, men ulike tiltak for å oppnå økt bevissthet og endring av atferd i mer klimavennlig retning skal vi vurdere og jobbe videre med. Som et første steg publiserte Miljødirektoratet i går estimater på klimagassutslippene fra norsk forbruk. Forslagsstillerne viser til at Norge importerer mye av maten og forbruksvarene som konsumeres, og det støttes av rapporten og fagmeldingen som Miljødirektoratet har publisert. Det var altså første gang Miljødirektoratet publiserte slike estimater. Rapporten gir en god oversikt over dagens situasjon og er et godt utgangpunkt for å jobbe videre med å redusere klima- og miljøkonsekvenser av forbruket i Norge. Jeg må få legge til, helt avslutningsvis: Hovedpoenget med representantforslaget er kunnskap. Kunnskap er viktig, og nå har vi mer kunnskap enn det vi hadde før.

Det viktigste er jo ikke kunnskapen, det viktigste er tiltakene. Hvis man setter et mål på forbruksbaserte utslipp, trenger jo ikke det å være juridisk bindende på samme måte som det er innenfor Parisavtalen. Er det da egentlig noen motsetning? Vi må holde fast ved de målrettede utslippskuttene vi må ha nasjonalt, men kan vi i tillegg ha både melding, tiltak og mål på forbruksbaserte utslipp? Bjelland Eriksen [16:32:56]: Vi har mange mål i klimapolitikken som i og for seg ikke er juridisk bindende forpliktelser for Norge, så det er ingenting i veien for å ha flere klimamål, også forbruksbaserte klimamål. jeg er veldig skeptisk til å sette mål for målets skyld. Poenget med mål er jo å sette retning for de tiltakene som skal følges opp, og som skal være et grunnlag for det arbeidet man faktisk skal gjøre. Da er jeg åpen for at vi skal fastsette forbruksbaserte klimamål for Norges del. Det er det meget godt mulig at vi skal gjøre, men før vi er klare for å ta stilling til det, mener jeg det er viktig at vi går grundig gjennom den rapporten vi nå har fått

Er statsråden enig i at det er formålet med å ha både en plan og et mål og tiltak som må være det viktigste, og ikke akkurat om det er juridisk bindende, med tanke på hvordan det er satt sammen?

kan være for Norge framover. Jeg mener det viktigste nå – og det håper jeg får større oppmerksomhet enn det egentlig har fått så langt – er at vi har fått en oversikt over og kunnskap om hvordan forbruket i Norge faktisk påvirker det totale klimafotavtrykket i verden. Tonn er tonn, uavhengig av om det slippes ut innenfor våre landegrenser eller ikke. at det kan være et grunnlag for en større bevissthet rundt hvordan forbruket vårt påvirker klimaet, og et grunnlag for å jobbe videre med hva som kan være mulige mål – bindende eller ikke – og ikke minst tiltak for faktisk å gjøre noe med de utfordringene vi står overfor. Une Bastholm

at det ikke er sikkert at man vil prioritere ressurser til et for bruksbasert klimaregnskap. Jeg vil da legge til at litt av poenget med å ha et regnskap – selv om det nok må se litt annerledes ut enn et regnskap på utslipp fra aktivitet i Norge, på norsk territorium – er å kunne se utviklingen fra år til år, at det blir demokratisk åpent, og at Stortinget kan ta del i den diskusjonen og sette de målene som Stortinget mener er riktige.

[16:36:42]: Det enkle svaret på spørsmålet fra representanten er ja. Regjeringen kommer nå til å jobbe videre med det grunnlaget vi har fått i Miljødirektoratets rapport, og vurdere både hvilke tiltak som kan være relevante for å gjøre noe med den utfordringen som er godt kartlagt i rapporten, om vi f.eks. skal innføre forbruksbasert statistikk for det norske klimaregnskapet, og ikke minst hvilke mål som eventuelt kan være relevante for å gjøre noe med den utfordringen. Vi vet fra andre lands erfaring, f.eks. fra Danmark, at det å føre kontinuerlig statistikk krever betydelige ressurser. Det betyr ikke at vi ikke skal være åpne for å prioritere ressurser til det også i en norsk kontekst, men det mener jeg det er viktig at Stortinget er informert om og vet, for det er en del av den avveiningen vi må gjøre når vi skal prioritere hvordan vi jobber med ulike klimatiltak framover.